Zahvaljujem.Sledeći je, narodni poslanik prof. dr Vladimir Marinković.Izvolite. Hvala uvaženi predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je jako teško govoriti o ovoj temi, o kulturi, o umetnosti posle moje uvažene koleginice, magistra magistra Jadranke Jovanović koja i jeste živi dokaz da SNS ima sjajne kadrove u svim oblastima društvenog života, tako i u kulturi, za koju mi smatramo da je jako važan faktor razvoja naše države, pored ekonomije, socijalne politike, svega onoga za šta se mi predvođeni predsednikom Aleksandrom Vučićem borimo svakodnevno kako bi unapredili, kako bi modernizovali našu zemlju.Naravno da što se tiče kulture, obrazovanja, nauke na dnevnom redu danas imamo ovaj Zakon o uređenju i definisanju i i unapređenju muzejske delatnosti, u našoj zemlji, da će to uticati na razvoj kulture, da će to uticati na bolje pozicioniranje kulture kao jednog važnog segmenta u razvoju naše zemlje i podsetiću naravno sve moje kolege, narodne poslanike na to da smo mi i posle dobijanja naše državnosti 1878. godine, na početku razvoja naše države, moderne države imali sjajne i dobre političare koji su kulturu i obrazovanje tretirali kao nešto što je najznačajnije i najbitnije oruđe i oružje našeg naroda i naše države na putu ka modernizaciji, na putu ka potpunom osamostaljenju, na putu ka odbrani naših nacionalnih i svih drugih interesa.Pomenuću interesa.Pomenuću recimo Stojana Novakovića koji je bio i predsednik Vlade i ministar spoljnih poslova, iskusan diplomata koji je službovao i u Rusiji, Carskoj Rusiji, u Turskoj, koji je

gde god da je živeo srpski narod, znajući da će samo na taj način zaštiti sebe, zaštiti svoj jezik, zaštiti svoju kulturnu i istorijsku baštinu.To mi pokušavamo i danas da radimo i želim da podsetim građane Srbije i moje uvažene kolege narodne poslanike da je predsednik Vučić upravo pre nekoliko godina godina definisao i uveo kulturu kao jedan od glavnih segmenata našeg razvoja, između ostalog, kulturu sećanja, kulturu poštovanja zastave, kulturu poštovanja naše istorijske baštine, naših znamenitih istorijskih ličnosti koji si gradili ovu državu, koji su osnaživali ovu državu od njenog samog postanka, od njenog nastanka, od Nemanjića, od Svetog Save pa do današnjeg dana i smatram da mi tu treba i vrlo lako možemo da napravimo i politički konsenzus kada je ovo u pitanju jer sve ovo ide u prilog naravno našem narodu, našoj državi i jednostavno sve ono što smo pokazali na na polju ekonomije, na polju snalažljivosti po pitanju politike i geopolitičkog pozicioniranja, to polako počinjemo da pokazujemo i kada je u pitanju oblast kulture, kada je u pitanju oblast zaštite naše kulturne i istorijske baštine, naše istorije, svega onoga što malo po malo.Koliko možemo da vidimo, vodimo borbu sa mnogim zemljama u regionu po tom pitanju i jednostavno moramo da shvatimo da mi tu imamo jednu veliku prednost kao najveća, ekonomski najsnažnija država, ako već želite da to kažem, i najstarija država, država koja je u ovom regionu najstarija i ima dugogodišnju, odnosno vekovnu tradiciju svoje državnosti. Ali nas je i život naučio i svakodnevnica nas je naučila da malo po malo komšije i svi neki drugi pokušavaju da preuzmu i da prisvoje sebi taj deo naše državnosti, deo naše kulturne i istorijske baštine.Siguran sam da će kada je u pitanju kultura uopšte, zaštita kulturne baštine da doživi svoje procvat, svoju renesansu jer smatram da u narednom periodu, posebno u periodu od narednih nekoliko godina, poštujući sve ono što o kulturi i o značaju kulture zna i može da uradi potpredsednica Vlade, Maja Gojković, smatrajući da je jedno i naravno najbolje rešenje za ministra kulture, neko ko zna šta je država, neko ko zna šta znači koliko je za jednu državu, za njen opstanak, za njenu budućnost važno da unapređuje svoju kulturu, da investira u kulturu i da naravno kultura postane jedan od glavnih segmenata društvenog života u jednoj zemlji, a mi kao zemlja smo na tom putu.Treba biti otvoren prema građanima, treba biti otvoren prema svima u ovoj našoj zemlji i reći da jednostavno nema razvoja kulture ako nema razvoja ekonomije. Ako nemamo novih investicija, ako nemamo novca, ako svakodnevno ne jačamo ekonomski, ne možemo očekivati neke velike rezultate, niti očekivati od gospođe Gojković ili bilo kog drugog da ima čarobni štapić. Jednostavno, jačanje i osnaživanje pozicije, odnosno uloge kulture u našem društvu zavisi i od razvoja ovih drugih segmenata koji su su razvojni, na čijim poljima smo pokazali da možemo puno da napredujemo, da možemo puno da uradimo, da posvećenim radom možemo da dovedemo do toga da naša zemlja razvija svoju kulturu, da je čuva, što je jako važno, jer porazne su te činjenice o kojima je gospođa Gojković danas govorila, da je u muzejima, u raznim kulturnim institucijama, dolazilo do do gubitka strahovito vrednih artefakata naše baštine, našeg nasleđa, naših kraljevskih i kneževskih dinastija i to je prosto nedopustivo.Treba maksimalno podržati Vladu Republike Srbije u tom nastojanju da pored toga da se bavimo i da znamo šta i kakvu poziciju kultura treba da ima u našem društvu, da imamo i kulturu bezbednosti. ako nemamo kulturu bezbednosti, dešavaće nam se ono što se dešavalo za vreme bivšeg režima, tako da nam iz dana u dan nestaju vredne slike, vredna kulturna, istorijska baština. Jednog dana ćemo reći – da, čak i ovde iz Skupštine, ja se sećam i bila mi je velika čast i zadovoljstvo da šest godina provedem i radim kao neko ko je bio potpredsednik Narodne skupštine i radio intenzivno i svakodnevno sa gospođom Gojković, ona je imala jednu sjajnu inicijativu da se pronađu ukradene stvari, odnosno veoma važne stvari, s obzirom da u ovom našem visokom domu i zdanju sve što vidite, sve što dotaknete ovde, ima svoju jako veliku istorijsku i kulturnu vrednost. Došlo je čak i do nekih rezultata, što pokazuje da ta akcija nije sprovedena radi marketinga, nego smo uspeli da pronađemo i nekoliko fotelja i da uđemo u trag i nekim slikama. Nadam se da će se sa takvom vrstom akcija i takvom vrstom aktivnosti nastaviti i u budućnosti.U svakom slučaju, ne samo ovde u Skupštini Narodne Republike Srbije, ovo je eklatantan primer da, jednostavno, u nekim periodima naše istorije, ovoga puta bliže istorije, došlo je do toga i do takvih pojava da čak i iz ovog visokog doma, možda i najznačajnije institucije i najvrednije zgrade u našoj zemlji, dolazi do nestajanja stvari i krađe stvari, a to se desilo za vreme

politički, između ostalog jeste, ali je bio cilj ono što se posle pokazalo u narednim godinama, da se pored fotelja, pored slika, pored inventara Narodne skupštine, ojadi i država u narednim godinama, čemu smo svi, nažalost, bili svedoci do 2012. godine.Nadam se da ćete, gospođo Gojković, nastaviti sa takvom vrstom aktivnosti, nevezano samo za Narodnu skupštinu Republike Srbije, nego kada su u pitanju institucije u celoj u celoj našoj državi.Za kraj, samo da kažem da nama trebaju rezultati definitivno u ovoj oblasti. Ne mogu da ne pomenem, želeći da završim moj govor time, da nama trebaju uspešne priče. Jedna od takvih uspešnih priča je i današnji intervju predsednika Aleksandra Vučića za američki „CNN“. Ja bih, iskreno, više voleo da je dao intervju i za „CNN“ i za „Fox News“, da to vidi cela Amerika, ceo ceo američki kontinent i ceo svet, a radi se o tome da je Srbija danas u SAD i u celom svetu prepoznata po tome da, pored toga što uspešno radi imunizaciju u svojoj zemlji, pomaže svojim susedima, pomaže regionu i pokazuje da posle našeg ponašanja u toku migrantske krize 2015. godine, da smo jedna ozbiljna država, država koja može da sprovede na najefikasniji i najbolji mogući način krizni menadžment, da je Vučić zasigurno najozbiljniji lider u ovom delu Evrope, koji uspeva i pored svih izazova, i pored svega što je zadesilo svet u prošloj i u ovoj godini, izazvano ne samo virusom nego i ratovima, terorizmom, svim drugim pošastima na zemaljskoj kugli, pokazao je da može da sačuva svoj narod, da ima pun kapacitet, i politički i etički i svaki drugi, da ova država može da brine o zdravstvenom sistemu, o zdravstvenim radnicima i nešto neverovatno, da pored svega toga može da brine i o ekonomiji, da je država Srbija zemlja koja, pored svega, pored sve ove borbe, pored ogromnog novca koji je uložila u zaštitu zdravlja naših građana, zemlja koja je očuvala radna mesta, zemlja koja radi infrastrukturu, zemlja koja privlači strane direktne investicije, dakle, i pored svega. I samo na taj način, i to je ono što će će definitivno ući u istoriju kada je u pitanju liderstvo Aleksandra Vučića, da je uspeo da poveže sve segmente društvenog života tako da se nadograđuju jedan na drugi, kao kockice, jaka ekonomija, jaka politička pozicija, jaka socijalna politika, pa biće i više investicija, bićemo jaki i u kulturi, u turizmu i u svim drugim segmentima.Srbija je od jedne gubitničke nacije 90-ih godina, nažalost, i početkom 2000. godine, postala pobednička nacija. Počeli smo da pobeđujemo u ekonomiji, počeli smo da pobeđujemo u geopolitici, pobeđivaćemo u kulturi, pobeđivaćemo, naravno, i dalje u sportu, zahvaljujući našoj posvećenosti kao SNS i, naravno, našem lideru Aleksandru Vučiću, koji na ovako jedan maestralan način vodi našu državu. Hvala.

drage kolege narodni poslanici, građani Srbije, danas se pred nama nalaze dva važna dokumenta, Predlog odluke o proglašenju stare i retke biblioteške građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja i Predlog zakona o muzejskoj delatnosti.Razlozi za donošenje Zakona o muzejskoj delatnosti su višestruki. Mnogo toga se promenilo od 1994. godine do danas. Ovakav zakon nam pruža mogućnost sistemskog pristupa i uređenja zaštite pokretnih kulturnih dobara muzejske građe na sveobuhvatan i svrsishodan način.Zakonom takođe se uređuje i način obavljanja muzejske delatnosti, organizacija, nadležnost, delatnost muzeja u Republici Srbiji i druga pitanja od značaja za obavljanje muzejske delatnosti.Dolazim delatnosti.Dolazim iz Šida, varošice koja se ponosi svojim Savom Šumanovićem, svojim Ilijom Bosiljem, ljudima i legatima koji su nam ostavili Persida Šumanović i sam Ilija Bosilj u amanet da se o njima brinemo i čuvamo ih za generacije koje dolaze posle nas.Lokalne samouprave, ma koliko imale male budžete, ne doživljavaju svoje muzeje kao teret, teret finansiranja, ali bi im svakako dobrodošla pomoć pokrajinskih i republičkih budžeta, koju i do sada imamo, muzejskih kuća sa svojom stručnom podrškom da bi umetnička dela, poverena nam na čuvanje, bila na pravi način obrađivana, čuvana i prezentovana.Ne mogu, a da ne spomenem i one koji su kao vodili brigu u njihovo vreme o muzejima, o kulturnim dobrima, o nasleđu u našem gradu. Na stručno usavršavanje i doškolovavanje su upućivali portire, a ne kustose. Rušili su domove kulture i muzičke škole da bi izgradili, pa ništa nisu izgradili. U stvari, verovatno su od tih pokradenih para izgradili nešto u sopstvenoj režiji, a danas se oglašavaju kao najveći dušebrižnici i žele da spreče otimanje galerije slika Save Šumanović od strane SNS koji se događa samo u njihovoj glavi.Dragi

Mi se danas kao opština treće kategorije razvijenosti trudimo da postavimo stvari na svoje mesto, obezbedimo bolje uslove za sve, a pogotovo za kulturu, naravno uz vašu pomoć i pomoć vašeg ministarstva, gospođo Gojković.Naša baština sačuvana za buduće generacije predstavlja svedočanstvo o postojanju naroda i države i bitan su uslov za razumevanje prošlosti i stvaranje budućnosti zemlje. Zbirke starih i retkih knjiga temelj su svih istorijskih vrednosti civilizacije jednog naroda i stoga je dužnosti da se one sakupljaju, permanentno popunjavaju i trajno čuvaju. Zakonskim propisima utvrđene su norme za organizovanje, evidentiranje, korišćenje i očuvanje zbirki starih i retkih knjiga. Gotovo svaka biblioteka u Srbiji posreduje organizovanu zbirku stare i retke knjige i drugih bibliotečke građe u manjem ili u većem obimu i to predstavlja neprocenjivo kulturno blaga.Grad iz koga dolazim ponosi se Narodnom bibliotekom „Simeon Piščević“, osnovanom na temeljima prve srpske čitaonice davne 1849. godine. Svedočenje potkrepljuje, upravo knjiga sa posvetom Dositeja Obradovića Bukvice štampane u Beču 1830. Danas ova biblioteka ima tradiciju dugu 170 godina. Smeštena je u namenski izgrađen objekat, u sistemu je mreže savremenog bibliotekarstva Republike Srbije i sa ponosom nosi ime „Simeona Piščevića“ rođenog Šiđanina, autora čuvenih memoara i rukopisa istorije srpskog naroda, koji je u izdanju naše biblioteke prvi put preveden i objavljen nakon 223 godine.Pohvalila bi rad i entuzijazam naših bibliotekara koji pored svojih matičnih biblioteka bave se i organizacijom, uređenjem i digitalizacijom manastirskih biblioteka u kojima se krije neprocenjivo blago. Narodi bez prošlosti, istorije, kulture su narodi bez budućnosti, a mi se borimo za budućnost, budućnost naše dece, da znamo ko smo.Zato ću u danu za glasanje zajedno sa svojim kolegama iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu podržati Predlog zakona i odluke. Hvala. Zahvaljujem.Sledeći narodni poslanik Bratislav Jugović.Izvolite.

dokazujemo da ovu zemlju volimo lepim vaspitanjem, ulaganjem u oblast kulture, obrazovanja.Kada smo već kod kulture, ja nisam bio lenj pa sam izvršio jednu anketu kod građana Republike Srbije sa područja Šumadije i zapadne Srbije. Anketirao sam 240 građana

63% ispitanih izjasnilo se da je pojam – građani, najbliži pojmu kulture, za krezubu Srbiju – 0%, za elitu – 37% i za sendvičare 0%.Postavio sam sledeće pitanje – ko je po vašem mišljenju dao veći doprinos u oblasti kulture? Vlast koju personifikuje Aleksandar Vučić, bivši režim Dragana Đilasa, Borisa Tadića i Bojana Pajtića? To je onaj što je glasao iz Bodruma. Vrlo pristojno, vrlo kulturno i onako kao bismo rekli dolikuje profesoru univerziteta da u Skupštini glasa iz Bodruma. I dakle, pod 3. – Vlada Vojislava Koštunice 2004. do 2007. Građani su se izjasnili na sledeći način – 78% je reklo da vlast koju personifikuje Aleksandar Vučić je najveći doprinos dala u oblasti kulture, za Đilasa i njegovu kliku je glasalo svega 9%, a za Vladu Vojislava Koštunice izjasnilo se 13% anketiranih građana.Dolazimo građana.Dolazimo do sledećeg zaključka – mi nismo krezuba Srbija i mi nismo sendvičari, mi smo sledbenici politike Aleksandra Vučića i mi smo pristojni građani Republike Srbije. Ulaganjem u oblast kulture mi po stoti put dokazujemo, od 2012. godine do dana današnjeg, da smo pristojni građani Srbije i ocenu nam daju isti ti građani Srbije na biračkim mestima i svaki put nam daju veću ocenu nego na prethodnim izborima.Kad smo već kod pojma građanin, za Đilasa i njegovo kliku, građanin je osoba koja u svom vlasništvu na elitnim lokacijama ima najmanje dvocifren broj nekretnina. Dakle, nepristojan građanin, nepristojno bogat građanin, to je za Đilasovu kliku građanin, a za nas građani su pristojni ljudi koji vole svoju zemlju.I na treće pitanje, koje sam postavio, pitao sam građane iz Šumadije, iz zapadne Srbije - Novi Sad je grada na Dunavu? Grad u Vojvodini? Grad kulture? Ubedljivo u najvećem procentu rekli su mi to je grad kulture. A podsetiću javnost, da je aktuelna ministarka kulture u Novom Sadu na neposrednim izborima, dakle, građani Novog Sada su neposredno kada je to bilo po zakonu, kada je taj zakon postojao, i taj izborni sistem, dakle, građani Novog Sada su je birali za gradonačelnicu, odnosno za gradonačelnika. Zbog toga treba da nas raduje činjenica što je ona danas ministar kulture i ja joj čestitam na postignutim rezultatima za ovako mali broj meseci. Očekujem da nastavite tim tempom i podsetiću da ova skupštinska većina će se zalagati da u udžbeniku istorije nema svega nekoliko rečenica o srpskom stradanju u Jasenovcu, već nekoliko strana. Živela Srbija.

Zahvaljujem na vašem govoru, da ne ispadne to zato što ste me hvalili nego zato što ste govorili istinu o tome koliko je Vlada Republike Srbije od kada je SNS došla na vlast došla na vlast voljom građana, naravno u našoj državi, koliko je obratila pažnju i stavila kulturu kao jedan od najvažnijih nacionalnih prioriteta. O tome treba što češće govoriti jer mi često misleći da se nešto podrazumeva ćutimo, trpimo udarce i uvrede i mislimo da će neko drugi prestati da to radi samo zato što smo mi vredni i marljivi i što većina građana Srbije prepoznaje to čudi me da su ta vaša lična istraživanja pokazala toliko poverenje građana Srbije u delu Srbije u kome vi živite i da oni tačno znaju koliko mi ulažemo u segment kulture. Kada se nešto dobro uradi, to je manir tog dela našeg društva koji samo nešto kritikuje. Kritikuje, nema snage da neki put nešto i pohvali. Kada bi oni neki pun nešto pohvalili možda im građani Srbije verovali više od dva, tri posto koliko danas imaju na političkom tržištu.Očekivala sam da, recimo, primete i da kažu koliko je dobro što je u ovom teškom dobu dobu kada vlada pandemija, kada smo svi izolovani, kada čitav svet ima problem i sa ekonomijom njihovih država ne samo sa pitanjem zdravlje i opstanka zdravstvenog sistema, da smo mi u takvoj godini doneli budžet u kome imamo do sada najveći budžet u novijoj istoriji Srbije se čitavih 0,97% izdvajanja za kulturu, odnosno zajedno sa oblašću informisanja 1,10%

kada smo imali 0,77% ili 0,78%.Svi to znaju i onda nemaju hrabrosti da kažu, da recimo, to je jedna izuzetna stvar koja je omogućila da država ove godine poveća izuzetno, iznos sredstava koje će izdvojiti u konkursu gradovi u fokusu koji je, možda i jedan od najvažnijih konkursa koje raspisuje Ministarstvo kulture, a koji omogućava lokalnim samoupravama, gradovima, opštinama, većim i manjim u našoj državi da učestvuju na tom konkursu sa različitim projektima i na taj način izgrade ili poboljšaju kulturnu infrastrukturu u svojim mestima.To je razlog zašto sam bila u Kniću da vidim njihov prelepi Dom kulture i da utvrdim koliko im još treba iznosa sredstava da bi završili. To je jedno malo mesto, ali to malo mesto gravitira 31 ili 33 sela, koliko je tu ljudi kojima životno znači da imaju lep Dom kulture u kojima postoji biblioteka, malo pozorište, bioskop i time se daje šansa za život u takvom malom mestu. Onda sam otišla u Aleksandrovac, pa sam otišla u Paraćin da vidim kako je to fantastična ideja, da se u fabričkom krugu napravi od jednog njihovog skladišta, muzej stakla i koliko to prati moderne trendove, a to je činjenica da je UNESKO odredio iduću godinu za godinu stakla, na svetskom nivou i kako će se ta ideja i izgradnja tog muzeja uklopiti u ove savremene tendencije.Za sve te ideje biće dovoljno novca ove godine i ja uživam što će u svakom mestu, svaki grad u Srbiji imati neku svoju kulturnu oazu, gde će talentovani ljudi iz čitave naše države, moći moći da rade ili da razmenjuju ideje i da im dolaze kolege iz većih gradova kao što su Beograd i Novi Sad, kao već dokazane prestonice kulture, koji eto, imaju tu privilegiju da su veliki, da se dosta ulaže ulaže u te gradove.Na nedavnom sastanku, kada smo razgovarali o nekim projektima, koji ulaze u onu kategoriju uzimanja kredita 20 miliona evra od strane Razvojne banke SE, vi ste to nedavno ratifikovali taj sporazum, predsednik je primetio da dosta toga ima što je planirano da se uradi u Beogradu. Apsolutno, delim njegovu ideju da se taj novac, pre svega, orjentiše za gradove i mesta, koja nisu glavni grad. Time ćemo postići izuzetno mnogo, tako da ćemo se opredeliti za izgradnju male scene pozorišta u Nišu i za mnoge druge projekte, naravno, važno je da lokalne samouprave budu spremne, moraju imati odmah dokumentaciju, jer samo za takve projekte i kredite možemo treba da zaboravimo. Moramo stalno da ponavljamo, 15 godina su bila zatvorena dva najveća muzeja u našoj državi, Narodni muzej. Dakle, Narodni muzej koji po ovom zakonu je centralna muzejska ustanova. Izračunajte koliko je to generacija u ovoj državi odrastalo bez mogućnosti da ode u narodni muzej jedne države.U kojoj državi je to postojalo? to je uradio režim u kome su bili ikone demokratije, kako oni sami sebe nazivaju, Boris Tadić, Dragan Đilas i podsetite me vi da nekoga ne zaboravim, da ne ispadne da sam nepravedno nekoga izostavila,

glavni ti lideri. Iza njih je bilo toliko ljudi koji nas danas kritikuju, a da vi i ne znate da su oni svi bili mali ili malo veći šrafovi u toj vlasti, izuzetno mnogo ih je bilo u oblasti kulture.Danas kada nešto kažu, ja samo pitam,

nisu mogli da rade, a da ne kažem, Muzej savremene umetnosti.Dosta njih, najviše naših kritičara je okrenuto prema savremenom stvaralaštvu i da vidim koliko im je to smetalo i kada su to oni izašli na ulice i protestvovali, vikali na ministra kulture, dolazili na javne rasprave da pokvare javnu raspravu.Kada bi tako nešto videla, onda bi ih mnogo ozbiljnije shvatala, onda bi bili oni konstantni borci za demokratiju, a ne kad mi se neko dopada politički, onda ću ćutati, bez obzira kakvu nacionalnu tragediju napravi, a mislim da je zatvaranje muzeja nacionalna tragedija.Nacionalne tragedije su zatvaranje muzeja, pozorišta. Sada možemo da budemo ponosni, da smo jedna od retkih država u svetu koja je odlučila da otvori galerije, bioskope, da otvori pozorišta, da omogućimo čak i u doba pandemije, da ustanove kulture rade i da građani Srbije barem tu mogu da nađu neku oazu spasa i da malo uživaju u ovim teškim vremenima.Moramo da naglasimo, Istorijski muzej Srbije, vidim ko je kritikovao i ko je kukao, da Istorijski muzej Srbije nikada nije imao svoju zgradu. Pazite, istorijski muzej Srbije. Odnedavno je doneta odluka od Vlade Republike Srbije, Istorijski muzej Srbije dobija svoju dobija svoju zgradu, u staroj zgradi Železničke stanice na prelepom Savskom trgu, a da ne kažem da planiramo i dalje, planiramo i dalje, velike projekte, nadam se da ćemo ih završiti, a ako ne, mi ćemo ih započeti, ostavićemo nekom drugom da završi, ali recimo, premeštanje Muzeja „Nikole Tesle“ u jedan veliki prostor koji je ogroman, 6.800 kvadratnih metara, koje dobro treba razmisliti, promisliti, raspisati konkurse za arhitektonska rešenja, uvažiti sva mišljenja i izabrati ono što je najbolje, ali stalno jedan veliki znak pitanja, zašto to nisu uradili oni, kada im je toliko stalo do kulture, zašto to nisu kritikovali oni koji danas kritikuju predsednika Aleksandra Vučića, kritikuju rad Vlade Republike Srbije, kad god nešto hoćemo da uradimo.Kad god imamo neku ideju, kad god hoćemo nešto da promenimo, tu su da kritikuju i to je dobro, ako je dobronamerna kritika i ako je kritika da bi uradili nešto bolje.Svaki dan pratim sve i svakoga ko nešto kaže iz oblasti koju pokrivam ja kao ministar ili kao potpredsednik Vlade i trudim se da se sutradan odmah raspitam zašto neko kritikuje ovo ili ono i da li tu nešto može da se uradi.Ne uradi.Ne verujem da je tako rađeno u njihovo vreme, ne verujem da je Branislava Lečića interesovalo bilo čija kritika, ako je uopšte bila, što je promenio čitav sistem rada zaštite spomenika u našoj državi, jednim faksom.Ja

ne kažem stvarno da li im je neko nešto ikada, ikada spomenuo, što nemamo zgrade, što Muzej „Nikola Tesla“ je u tako malom prostoru, a Nikola Tesla je brend Srbije kojim treba da se ponosimo.

dela i eksponate u Muzeju „Nikola Tesla“ i to ih je baš bilo briga.Sve im je bilo odlično samo da oni u nekim svojim nepomerenim klanovima vladaju svetom kulture, a u kritikama tu su dobri, tu su odlični, ali da nešto kažu kako je to bilo dok su njihovi ministri bili, stavljali su glumce, evo stavili su i Voju Brajevića, našeg uvaženog glumca, ja ne vidim konkretan rezultat toga kada je on bio ministar. Šta je on uradio? Ako nije ništa pokvario, hvala mu, ali da je nešto konkretno uradio da krenemo napred nije, a mogao je da se bavi zakonom u pozorištu.Mi nemamo zakon o pozorištu. Nešto samo da su uradili, e onda kritika ima na važnosti, ovako samo zato što preko puta njih sedi politička opcija, politička stranka, SNS, oni lamentiraju oni lamentiraju nad onim vremenima kada su bili na vlasti, kada su im ljudi onako u onom naletu 5. oktobra 2000. godine, iz opšteg očaja zbog svega što što smo proživeli doveli njih, verovali im, i oni lamentiraju nad tom prošlošću misleći da će se ikada vratiti na vlast, poverenje građana nemaju, a sa druge strane nemaju ni snage. To imaju samo veliki ljudi, da nekad nešto i pohvale što je uradila ova država i što je uradila ova vlast, što je uradio predsednik Aleksandar Vučić i onda bi im svi mnogo verovali. Mnogo više verovali.Ovako, u nekom drugom životu kada nas ne bude bilo možda im neko i poveruje, ali neće biti više ni njih, a iza nas će ostati konkretna ideja. Ostaće pozorišta, ostaće muzeji, ostaće taj Muzej staklarstva u Paraćinu, ostaće domovi kulture, ostaće ovi dobri zakoni i ostaćemo upamćeni u istoriji da smo suštinski promenili Srbiju na bolje i da smo je reformisali i da smo je modernizovali na jedan pravi način. Hvala.

Zahvaljujem gospodine Orliću.Uvaženi predsedavajući, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Srbije, poštovana potpredsednice Vlade Republike Srbije, danas govorimo o dva važna akta iz oblasti kulture o muzejskoj delatnosti, odnosno delatnosti zaštite pokretnih kulturnih dobara, muzejske građe i nematerijalnog kulturnog nasleđa koji je od opšte interesa za Republiku Srbiju. pred nama je i Predlog odluke o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja prema kome će se 720 starih i i retkih rukopisnih i štampanih knjiga nastalih u periodu od 15. do 19. veka na srpskom jeziku dobiti posebnu zaštitu ako usvojimo ovu

govorimo o tome uređivanjem ove materije svakako utičemo na razvoj svesti o važnosti očuvanja muzejske građe kao pokretnih, kulturnih dobara za naše buduće generacije.Negde

mislim da je s toga potrebno podsetiti da smo u prethodnom periodu nešto više od tri nedelje usvojili Sporazum koji se tiče finansiranja infrastrukture u kulturi, a gde će pored drugih kulturnih ustanova ustanova i nekoliko muzeja biti obnovljeno. Raduje me što ste sada upravo objasniti da će pored Muzeja u Beogradu na listi se prema želji predsednika naći i nekoliko muzeja u unutrašnjosti Srbije.Ovim aktom takođe Narodni muzej je definisan kao centralna ustanova zaštite muzejske građe, koji će, između ostalog voditi Centralni registar i registre pokretnih kulturnih dobara od izuzetnog i posebnog značaja u Republici Srbiji.Mislim Srbiji.Mislim da nije potrebno podsećati naše građane da je suštinska obnova narodnog muzeja počela tek 2014. godine, dakle, godine kada je premijer postao Aleksandar Vučić, a da je okončana na Vidovdan 2018. godine.S toga, odnos Srpske napredne stranke prema kulturi nije nikako stavljanje pod tepih i marginalizovanje ove izuzetno važne društvene oblasti, već upravo suprotno, sagledavanje iste i rešavanje problema u njoj.To se vidi i na centralnom i na lokalnom nivou. Konkretno kod nas u Čačku, u poslednjih četiri i po godine dosta je urađeno na polju kulture, počev od najvrednije investicije izgradnje zgrade Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ preko preko obnove Galerije „Risim“, ulaganja u Umetničku galeriju „Nadežda Petrović“, otvaranja Gradskog pozorišta „Čačak“, odnosno, osnivanje upravo ove ustanove i početka konverzacije rimskih termi, koje radimo u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja. U sve to ste se mogli uveriti prilikom vaše poslednje posete Čačku.Moram istaći ovom prilikom da mi Čačani jesmo zaista ponosni i na Nadeždu Petrović, i na Rastka Petrovića i na Vladislava Petkovića Disa, na Boru Đorđevića i mnoge druge, ali ima i onih naših sugrađana na koje nismo baš ponosni, kao što je recimo Boško Obradović.Svi se sećamo svega onoga što je činio ovde u parlamentu, na neki način blateći i sve nas Čačane. Budite uvereni da smo svi mi Čačani osudili takvo njegovo ponašanje, a najveću osudu, svakako se dobija na izborima, s obzirom na procente koje su građani Čačka dali pobedi Srpske napredne stranke i u Čačku, i širom Srbije.Kada govorimo o kulturnim dobrima koja obogaćuju turističku ponudu, izuzetno sam ponosna na to što je naša država, predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije odlučila da uloži velika sredstva velika sredstva u Ovčarsko-kablarsku klisuru koja nije samo biser prirode, već i mesto od velike kulturnoistorijske vrednosti.Krajem godine svi oni koji budu putovali auto-putem „Miloš Veliki“ od Čačka do Požege moći će da svrate u Ovčar Banju i Međuvršje i vide šta je tamo urađeno za vrlo kratko vreme. U planu su veliki infrastrukturni projekti kao deo Projekta „Srbija 2025“.Uvažena gospođo Gojković, za vrlo kratko vreme vašeg mandata pred nama je jedan ozbiljan akt kojim se na detaljan način prevazilazi zastareli zakonodavni okvir u oblasti kulture.Sigurna kulture.Sigurna sam da je namera Vlade Republike Srbije i vaša da ovu oblast uredite do kraja osnažujući institucije kulture.

Rističević. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, cenim obnavljanje svih muzeja, cenim sve, ali ono što mislim da Srbiji nedostaje je muzej heroja, muzej stvaraoca države ili država. Taj muzej bi trebao da ima dva dela, u jednom da budu prikazani heroji i dokazi o stvaranju jedne velike države kroz Balkanske ratove, kroz Prvi svetski rat,

Prvog svetskog rata, sedam godina rata, devet godina vojevanja, devet godina bio vojnik. Jedva da smo se setili poslednjih godina, zahvaljujući promenama, da mu obnovimo u Gadžinom Hanu kuću i da bude neki pristupni put do kuće ovog heroja, koji kada se vratio nije dobio nikakvu boračku penziju.(Aleksandar Dedinju.)Posebno nije dobio vilu na Dedinju. O borcima za Dedinje ću govoriti, takođe.Ovo je srpski heroj, kao što je to i Draža Mihajlović, kao što su to i mnogi oficiri koji su u Drugom svetskom ratu pokušali da sačuvaju ono što su krvlju, veliku državu, ono što su krvlju 1.250.000 Srba platili da bi se stvorila jedna velika država koja je, po meni, bila pogrešna.Sa jedne strane su se udružili pobednici, sa druge strane poraženi sa svim činovima koje su nosili dok su pucali na srpsku vojsku. Ovo je ono što je rastakalo veliku državu i pravilo šest malih država, ono što danas zovemo zbirom drugorazrednih i trećerazrednih protektorata.Svakako da mora da bude i ova fotografija u muzeju žrtava komunizma, onih koji su razbijali i rastakali državu koju sam rekao koliko je krvi izliveno da bi se ona stvorila.Ovo je Josip Broz.

pa do poslednje generacije komunista, ona lutajuća srca, su uporno Drezdenske zaključke ispunjavali, ona lutajuća srca Kučan, Račan, Tuđman, ovog našeg nesrećnika ću poslednjeg nabrajati, Gligorov, Mesić, Milošević. Sve su to bili pripadnici ovog neprijateljskog vojnika kog smo mi Srbi priznali za svog vođu.Njega su, bre, izbacili i njegovi Hrvati. Ovaj ima muzej

da ko se ne osvrne u prošlost, posebno onaj deo ružniji, taj je osuđen da mu se ona ponovi. Poslednji ratovi su bili pokušaj da nam se ta istorija ponovi. Jedni su državu stvarali, a drugi su je razbijali.Drezdenski zaključci su bili da se na jednoj velikoj državi, za koju ja mislim da je bila potrebna i moguća kao demokratska, kao tržišna ekonomija itd. da se na njoj i na njenoj teritoriji naprave nacionalne države. Sve što su zapisali u Drezdenu generacije od ovih koji su rastakali državu

da podrže ustanak ličkih i dalmatinskih ustaša trideset i neke godine i kritikuje zašto to ne rade, brani Artuković. To su ovi koji su rastakali.Srpski narod, koji je stvarao veliku državu nesebično, koji je napravio grešku zato što se udružio sa poraženima, ima pravo na sećanje i, po meni, takvu vrstu muzeja treba da izgradimo.U ovom delu boraca za Dedinje treba da se prikažu žrtve do kraja, sve sa "Bljeskom", "Olujom" i drugim vojnim akcijama, koje su se desile zbog toga što su oni planirali razbijanje Jugoslavije.Ovi prvi su branili ne samo državu, i stvarali, nego su branili i demokratiju i tržišnu ekonomiju. Ja vas pitam gde bi sada Srbija bila i ta velika država da su uspeli da očuvaju ono što su Staljin i Čerčil dogovorili da se ne očuva? Danas bi sigurno ta država ili Srbija ili ta velika Jugoslavija, da su ovi uspeli u Drugom svetskom ratu da je očuvaju, bila sigurno zemlja EU. Sigurno bi bila među prvih pet zemalja ekonomski razvijenih, ali, nažalost, pobedili su ovi drugi zato što su ih podržavale strane sile i imale interes da Srbija nema veliku državu na Balkanu, da bude trenutno daleko manja, ali vrednosno je Srbija i dalje velika.Na kraju ću reći, da ne bih dužio, ovim ljudima i svima koji pripadamo ovom delu, koji stvaramo i uzdižemo državu, izgrađujemo i dalju državu na način na koji su to radili naši slavni preci. Važnije je državu izgrađivati, nego njome vladati. Mi malo vladamo. Razne nevladine organizacije, razna treća grana sudska, četvrta grana vlasti, kako to zovu, deli vlast sa Deli zato što nama nije bitno da vladamo Srbijom, već da je izgrađujemo, da ona bude, iako je sada mala, vrednosno velika. Zato svi borci, kao i ovi, treba da shvate da su ljudi smrtni, ljudi umiru, ali slava boraca za slobodu nikad ne umire. Hvala.

Zahvaljujem.Uvaženi potpredsedniče gospodine Orliću, uvažena ministarko sa saradnicom, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovane građanke i građani Republike Srbije, pred nama su danas dva predloga zakona - Predlog zakona o muzejskoj delatnosti i Predlog odluke o proglašavanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja, koje su u nadležnosti Ministarstva za kulturu i informisanje, čiji bih rad ja na samom početku želela da pohvalim. Vaš trud i zalaganje su, poštovana minsitarko, i te kako evidentni.Predlog zakona o muzejskoj delatnosti koji je koji je danas pred nama je od izuzetne važnosti, jer će se stvoriti okvir za obezbeđenje potpune zaštite i očuvanja muzejske građe kao pokretnih kulturnih dobara na jedinstven način.Samim

Ovaj zakon predstavlja neophodno rešenje za sveobuhvatno regulisanje sistema zaštite pokretnih kulturnih dobara, muzejskih predmeta, kao i uspostavljanje sistema organizacije i funkcionisanje muzejske delatnosti, imajući u vidu probleme sa kojima se muzeji svakodnevni suočavaju.Na

muzejske građe kao kulturnog nasleđa i vrste pokretnih kulturnih dobara jedan su od bitnih elemenata pokretača privrednog rasta, turističke ponude, jedne zemlje i bitnog uslova za razumevanje prošlosti i budućnosti naroda, a samo zakonskim okvirom se može postaviti i urediti muzejska delatnost definisanjem, ali ali i njenim usklađivanjem sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i profesionalnim standardima.Zakonom se propisuje očuvanje muzejske delatnosti kroz istraživanje, otkrivanje, prikupljanje, dokumentovanje, preduzimanje mera zaštite, sprečavanje štetnih uticaja i obezbeđivanje odgovarajućih uslova za čuvanje, proučavanje, vrednovanje, predstavljanje, tumačenje i edukaciju javnosti.Predviđeno je uređenje strukture muzejske delatnosti i organizacija rada ovih ustanova, ali i definisanje jedinstvenog informacionog sistema za muzeje i muzejsku dokumentaciju u Republici Srbiji, što će doprineti efikasnijem čuvanju, korišćenju i prezentaciju muzejske građe.Takođe, smatram da predloženih 720 knjiga već predstavljaju kulturna dobra zbog njihovog posebnog značaja za našu nauku i kulturu, kao i zbog toga što su u pitanju retki, odnosno unikatni primerci i treba da dobiju najveću kategorizaciju u pogledu zaštite, odnosno da budu proglašena za kulturna dobra od izuzetnog značaja.Smatram ovu kategorizaciju opravdanom, jer se prilikom utvrđivanja predloga vodilo računa o posebnim kriterijumima koje je utvrdila Narodna biblioteka Srbije, a to su: vreme nastanka rukopisa, odnosno godina štampanja knjige, vrsta knjige, retkost, odnosno unikati, značaj za proučavanje istorije, književnosti, prava, kulture, jezika, pismenosti, ornamentike, paleografije, ikonografije, kao i peti kriterijum – pismo i jezik na kome je svaka knjiga nastalaUlaganje nastalaUlaganje u kulturu je od izuzetnog značaja, što je pre par godina i pre krize i Aleksandar Vučić postavio kao jedan od prioriteta. Država je ozbiljnim reformama koje je sprovela, kao i stalnim radom i zalaganjem, uspela da obezbedi sredstva kojima je završila hram Svetog Save, ali i izgradila velelepni spomenik Stefanu Nemanji na koji smo svi izuzetno ponosni.Pored toga, u prethodnom periodu obnovljen je i Muzej savremene umetnosti. Zgrada je potpuno renovirana i uvedena je nova tehnologija i sada predstavlja najsavremeniji i tehnološki najnapredniji muzejski objekat u našoj zemlji. Posle 15 godina, 2018. godine je ponovo otvoren i Narodni muzej u Beogradu, kada je i obnovljen.Proteklih godina ulagalo se i u objekte kulture u Pirotu, gradu odakle ja dolazim. Rekonstruisan je muzej Ponišavlje, pirotska tvrđava Kale, uskoro će biti rekonstruisan i višefunkcionalni objekat poznatiji kao Dom vojske i o tome smo skoro govorili u ovom viskom Domu. To je objekat koji se nalazi u samom centru grada. Na tome želim da vam se zahvalim zato što su ljudi iz Pirota i te kako zadovoljni ovim predstojećim ulaganjem u naš grad.Do jula meseca ove godine trebalo bi da se završi idejni projekat za rekonstrukciju objekta tzv. Bela mačka koji je u planu da postane muzej ćilimarstva. Takođe, na konkursu Ministarstva kulture i informisanja iz oblasti digitalizacije kulturnih nasleđa u 2021. godini Narodnoj biblioteci Pirot odobrena su sredstva u iznosu od 500.000 dinara za nabavku nove i vredne opreme za digitalizaciju.Vaša i pomoć države, poštovana ministarko, nam je od izuzetne važnosti i verujem da ćemo dobru saradnju u narednom periodu i nastaviti i unaprediti, ukoliko je to moguće.Sve ovo će i te kako doprineti očuvanju kulturne baštine, ali i pozitivno uticati na razvoj turizma, a znamo da je 2019. godina bila rekordna i da smo tada prvi put premašili broj stranih u odnosu na broj domaćih turista u našoj zemlji. Sigurna sam da ćemo ovaj trend nastaviti i da ćemo posle ove pandemije postati ozbiljna turistička sila, a tome će svakako doprineti i sva ulaganja u kulturu koja se sprovode.Srbija se evidentno nepovratno promenila, nepovratno smo otišli napred. Srbija će sledeće godine po prvi put po apsolutnom iznosu, po stopi BPD-a stići Hrvatsku, a u decembru smo po prvi put pretekli Crnu Goru.Srbija je danas na čelu sa Aleksandrom Vučićem prva u svetu i po dostupnosti vakcina, ali i po broju vakcinisanih. Znamo da su trenutno na raspolaganju našim građanima čak četiri različite vrste vakcina.

Nastavili smo i da otvaramo nova radna mesta, da dovodimo investitore i uprkos krizi koja nas je zadesila stopa nezaposlenosti u Srbiji je nastavila da opada.Država opada.Država je obezbedila u nizu pomoći i simboličnu pomoć za naše najstarije sugrađane, pa će do 5. jula ove godine svi penzioneri dobiti pomoć u vidu vitamina C, D i cink, što će im biti dovoljno za dva meseca, kako bi povećali imunitet.Ovim putem ponovo apelujem na sve građane da se vakcinišu, jer samo tako možemo da se izborimo sa ovom pandemijom.U danu za glasanje zajedno sa poslaničkom grupom Aleksandar Vučić – Za našu decu predložene zakone ćemo podržati. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima Vesna Marković. Hvala, predsedavajući.Mi smo nedavno ovde u Skupštini Srbije usvojili sporazum o zajmu u iznosu od 20 miliona evra koji je namenjen za ulaganje u infrastrukturu u kulturi, odnosno za obnovu, izgradnju kulturnih ustanova. Ovim projektom je predviđeno i obnavljanje i proširenje muzeja, izgradnja novih, jer većina muzeja uglavnom se nalazi u istorijskim i zaštićenim zgradama, pa je upravo zbog toga važno sačuvati njihovu arhitektonsku i istorijsku vrednost.Sve

na celoj teritoriji Srbije, odnosno dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima, bez obzira na mesto u kome žive.U tom smislu je izuzetno značajno donošenje zakona o kome danas govorima, a to je Zakon o muzejskoj delatnosti koji predviđa potpunu zaštitu i očuvanje muzejske građe. Pored toga, mi smo povećali značajno izdvajanje iz budžeta za kulturu, zatim, kao što sam već rekla, ulažemo u obnovu starih i izgradnju novih muzeja, zatim digitalizujemo kulturne centre širom Srbije, otvorili smo Narodni muzej, nakon 15 godina rekonstrukcije, 2018. godine, Muzej savremene umetnosti, nakon 10 godina rekonstrukcije, 2017. godine, a kolege su danas pominjale brojne primere izgradnje i obnove kulturnih institucija Srbije.Potpuno je logično da donosimo Zakon o muzejskoj delatnosti, jer ova oblast zaista iziskuje mnogo preciznija rešenja nego što su bila predviđena Zakonom o kulturnim dobrima u okviru koga je ova oblast do sada bila, jer mi govorimo o 149 muzeja.Kulturno bogatstvo naše zemlje svedoči o brojnim civilizacijama koje su se smenjivale na ovim prostorima, i to počev od Lepenskog vira koji predstavlja svetski značajan lokalitet star 9.000 godina, zatim Vinčanska kultura koja je bila jedna od tehnološki najnaprednijih praistorijskih kultura u svetu, zatim preko Viminacijuma, Sirmijuma koji je u trećem veku bio jedna od četiri prestonice Rimskog carstva. U Narodnom muzeju se čuva i Miroslavljevo jevanđelje, jedan od najznačajnijih ćiriličnih spomenika srpsko-slovenske pismenosti iz 12. veka. U Narodnom muzeju se čuvaju i srednjovekovne ikone, freske, ali i dela Paje Jovanovića, Nadežde Petrović, Save Šumanovića i mnogih drugih, ne samo domaćih, već i inostranih poznatih umetnika.Sve ovo pominjem jer želim da ukažem na značaj ulaganja u muzeje, baš zbog očuvanja muzejske građe. Oni su značajni za kulturu, za nauku, za obrazovanje, za očuvanje našeg kulturnog nasleđa, ali i nasleđa svih naroda koji su živeli i koji žive na ovim

i to što imaju priliku da očuvaju svoj jezik, svoju kulturu, odnosno svoj identitet i time daju jedan jedinstven kulturni pečat ovom prostoru i, naravno, našoj zajedničkoj državi. Naravno, svi mi prilikom odlaska u drugu zemlju, ako želimo bolje da upoznamo narod koji tu živi, muzeji su prvo što posetimo, jer oni nam upravo govore o istoriji tog mesta, govore nam i o savremenom stvaralaštvu.Tako da svakako u turističku ponudu svakog mesta na svetu su uvršteni muzeji i naravno kulturni spomenici. Ovo je jedna zaista ozbiljna materija koja zahteva sistemsko uređenje i smatram da je ovaj zakon veoma značajan, da ćemo njime to uspeti da postignemo tako da ću ga sa zadovoljstvom podržati. Hvala.

uvažene koleginice i kolege poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas u plenumu Narodne skupštine Republike Srbije raspravlja se, vodi rasprava o oblasti kulture. U ovom zajedničkom, načelnom i jedinstvenom pretresu mi danas govorimo na dve teme, prvo Predlog zakona o muzejskoj delatnosti i drugo - Predlog odluke o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja.Ministarko Gojković, vi ste pokazali da ste veliki borac sada u izvršnoj vlasti, isto tako kao što ste bili i u zakonodavnoj vlasti. Kao što ste juče na svečanoj akademiji povodom obeležavanja 160 godina od osnivanja Srpskog narodnog pozorišta izjavili, citiraću situacija sa pandemijom nije prvi primer koji pokazuje da je kultura možda potrebnija i delotvornija u teškim vremenima. Svesni smo toga da je okruženje u kom živimo brže i nekad jureći ka ostvarenju nekih poslovnih ciljeva zaboravimo na ono što je zaista važno. Donošenjem ovog zakona pokazujemo da Vlada Republike Srbije na jedan ozbiljan i odgovoran način pristupa kulturi, jer je ona važna i za ostanak i opstanak Srbije.Vi ste na početku današnjeg dana izjavili da mi ni ne znamo kakva sve blaga imamo po muzejima u Srbiji. Ono što je veoma važno i dobro je što ste jednu od prvih aktivnosti koju ste sproveli bila ta što ste dali nalog muzejima da izvrše popis i da vam dostave da vam dostave izveštaje. U relativno kratkom periodu koliko vodite ministarstvo vi ste pokazali da ste jedan ozbiljan ministar i pokazali ste da ste postigli određene rezultate. Lično ja smatram zbog čega je to tako zato što vam nije problem da idete po Srbiji da obilazite Srbiju i time ste pokazali da ste vi jedan proaktivan ministar koji ste tu i za narodne poslanike zato što ste i na našoj sednici Odbora za kulturu i informisanje vi lično došli sa vašim saradnicima i tu smo imali prilike i da vam postavljamo pitanja na koja ste vi odgovorili.Donošenje ovog zakona je od izuzetne važnosti za Republiku Srbiju, jer je regulisanje ove problematike, mogu slobodno da kažem, od prvorazrednog državnog značaja. Podsetiću na jedan od pet principa SNS, koji ističe orijentaciju srpskog društva i politike ka budućnosti, ali uz negovanje svesti o prošlosti, kulturi, tradiciji i srpskom identitetu.Mi ovde pristupamo sistemskom uređenju svake pojedinačne oblasti, zaštite kulturnih dobara i stvaramo okvir da Republika Srbija sveobuhvatno uredi muzejsku delatnost i zaštitu muzejske građe, jer shvatamo značaj kulturnog nasleđa, ne samo za istoriju i kulturu, već i za nauku.Posebno bih pohvalio predlagača zakona zbog toga što je ovaj zakon bio i na javnoj raspravi, na kojoj smo mi kao narodni poslanici, članovi Odbora za kulturu i informisanje imali prilike i da prisustvujemo, ali s druge strane i da postavljamo pitanja. Jako je važno da su neki naši predlozi, saveti i sugestije i prihvaćeni. Donošenje zakona o muzejskoj delatnosti je uslov sistemskog pristupa u uređenju oblasti zaštite pokretnih kulturnih dobara. Dobro je što je ostavljena mogućnost, kako ste i sami rekli, da se u narednih šest meseci podzakonskim aktima urede još neke oblasti, i unaprede određene odredbe zakona. Naravno, u danu za glasanje podržaću i ovaj Predlog zakona, kao i Predlog odluke.Druga tema nam je naravno Predlog odluke. To je predlog odluke o proglašenju stare i retke bibiliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja i Narodna biblioteka Srbije, vaše ministarstvo, nadležnom ministarstvu podnela spisak od 720 starih i retkih dobara. U ovom predlogu ona treba da se proglase za kulturno dobro od izuzetnog značaja, što je u pogledu kategorizacije najveća zaštita.

Kako bi građani Republike Srbije bolje razumeli važnost proglašenja ova stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja važno je da napomenem da se tu nalaze i pojedine knjige iz Hilandara iz 14. veka, određeni molitvenici i ostale knjige iz 15. 16. 17. i 18. veka. Najmlađa knjiga nam je iz 18. veka, čini mi se iz 1870. godine.Sa velikim ponosom želim da istaknem da se najveći privatni muzej u ovom delu Evrope nalazi upravo na Voždovcu. To je Muzej Adligat. Voždovac je gradska opština na kojoj ja živim i odakle ja dolazim i tu se nalazi preko dva miliona primeraka različitih knjiga i drago mi je da je neko od prethodnih govornika u svom izlaganju i pomenuo Adligat jer to to dalje znači da se radi o jednoj jako važnoj kulturnoj instituciji.Meni lično kao nekome ko dolazi sa Voždovca jako znači što se u Adligatu nalazi Napoleonova povelja sa originalnim Napoleonovim potpisom iz 1807. godine zbog toga što je Napoleon Karađorđa smatrao najboljim vojskovođom na svetu, a Voždovac, gradska opština sa koje ja dolazim, nosi ime upravo po voždu Karađorđu. I pored potpisane povelje Luja Četrnaestog, nameštaja Obrenovića, pisma kralja Milana, prepiske Save Šumanovića, Miloša Crnjanskog, Mike Alasa, brojnih legata i izuzetno retkih knjiga i predmeta iz 180 zemalja sveta tu se nalaze i Teslina pisma na ćirilici, a u njima piše da se Tesla brinuo o Pupinovom zdravlju i to ima neku drugu konotaciju zbog nekih priča koje govore da njih dvojica nisu bili baš u dobrim odnosima.Pored Adligata u Srbiji naravno da postoji još važnih privatnih muzeja i ustanova koje čuvaju kulturu i tradiciju Republike Srbije, ali na nama je da se borimo i za očuvanje naših tradicionalnih vrednosti svuda gde naš narod živi.Ukoliko pričamo o Crnoj Gori ne možemo a da ne istaknemo i ja ću to citirati – da je srpski narod Crne Gore duboko zahvalan predsedniku Aleksandru Vučiću što je Srpska kuća u Podgorici uspostavljena odlukom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kao što to naravno piše i na ploči koja se nalazi na ulazu u Srpsku kuću.Prilikom posete ove krovne institucije srpske nauke, kulture, umetnosti i informisanja Aleksandar Vučić u novembru prošle godine je najavio da će se obezbediti donacija knjiga Srpskoj kući i sada sa velikim ponosom ovde pred svima nama i dragim građanima Republike Srbije želim da kažem da smo uz veliku pomoć pomenutog muzeja Adligat uspeli da obezbedimo više od hiljadu knjiga za Srpsku kuću u Crnoj Gori. Ta donacija je već sada spremna i to je poklon svih nas kao građana Republike Srbije.Jutros sam pričao i sa gospodinom Jokićem iz Srpske kuće i ostalo je da se dogovorimo samo operativno da vidimo kako ćemo te knjige ili isporučiti ili će oni preuzeti.Kao što sam i naveo i predsednik Aleksandar Vučić i mi kao predstavnici SNS delima pokazujemo da se držimo onoga o čemu smo pričali, onoga što smo najavili i da upravo zbog toga smo mi lider u regionu.Za sam kraj, ovim putem želim da poručim da ovim, a i drugim delima, a ne samo rečima, poručujemo srpskom narodu gde god on da živi Republika Srbija je uz vas i živela Srbija.

ministarko sa saradnicom, poštovane kolege narodne poslanice i narodni poslanici i građani Republike Srbije, kao što ste već čuli od mojih prethodnika, ali nije na odmet da ponovim, danas se pred nama nalazi Predlog zakona o muzejskoj delatnosti i Predlog odluke o proglašenju stare i retke bibliotečke građe.Ono što ja želim da istaknem je da ja dolazim iz sfere kulture ovde u Narodnu skupštinu i da zato imam posebnu potrebu da danas govorim vezano za ovaj Predlog zakona i Predlog odluke i takođe imam posebnu čast što govorim pred ministarkom koja je ovde prisutna ispred resornog ministarstva koje se bavi kulturom.Kada je u pitanju Predlog zakona o muzejskoj delatnosti, ono što bih izdvojila je da je njim predviđeno da se muzeji dele na javne i privatne.

muzeja.Narodni muzej Srbije je predviđen za centralnu ustanovu zaštite muzejske građe, što je jako važno istaći. Takođe, važno je istaći da je za sredstva koja su neophodna za rad muzeja zadužen osnivač, dok nadzor rada nad muzejima vrši resorno ministarstvo, odnosno kada su u pitanju autonomne pokrajine,

objekat u autonomnoj pokrajini koji je zadužen za praćenje tog rada i ima ga kao povereni posao.Ono što takođe želim da istaknem je da kada je u pitanju Predlog odluke o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturna dobra od izuzetnog značaja, Ministarstvo kulture i informisanja je dobilo od Narodne biblioteke Srbije predlog od 720 naslova, odnosno 720 knjiga koje se svrstavaju u stare i retke. Mi smo danas imali priliku i da čujemo neke od tih naslova. Ja sam imala želju i da neke izdvojim, ali neću to činiti da se ne bih ponavljala i da ne bih oduzimala vreme.Ono što je takođe važno istaći jeste da je to dugogodišnji i mukotrpni rad kojim su se bavili stručnjaci ispred Narodne biblioteke Srbije, kao i ostalih naučnih i kulturnih ustanova. Rukopisi su uglavnom iz nekog perioda koji datira između 15. i 19. veka.Zakon o kulturnim dobrima predviđa da stara i retka knjiga je zapravo pokretno kulturno dobro i iz tog razloga svih 720 knjiga knjiga koje se nalaze na ovom već pomenutom spisku se svrstavaju u kulturna dobra. Predviđeno je da dobra. Predviđeno je da sa ovog spiska sve stare i retke knjige dobiju status kulturnog dobra od izuzetnog značaja.Ono što sam dalje želela da istaknem i o čemu sam želela i detaljnije da govorim, ali kolega Mirčetić, moj prethodnik je takođe posvetio veliku pažnju tome pa ja neću dužiti na tu temu, je Srpska kuća u Podgorici, u Crnoj Gori. Ona je još jedan dokaz da politika koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić, naša premijerka Ana Brnabić, kao i naša aktuelna ministarka kulture, ovde prisutna Maja Gojković, imaju za cilj da očuvaju identitet srpskog naroda, pogotovo kulturni identitet srpskog naroda, jer kultura je ono što spaja određeni narod i imaju za cilj da očuvaju taj identitet kako unutar granica naše zemlje, tako i van granica naše zemlje.Srpska zemlje.Srpska kuća je uspostavljena odlukom našeg predsednika Aleksandra Vučića i ona predstavlja zapravo jednu instituciju koja objedinjuje umetnost, koja objedinjuje kulturu i nauku na jednom mestu, a koja, s druge strane, predstavlja kulturni, umetnički i naučni identitet Srba u Crnoj Gori.Ono

koji je sklopljen između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, a odnosi se na Projektni zajam infrastruktura u kulturi. Tim sporazumom je predviđeno da obnovimo određene objekte kulture gde postoji određeni broj muzeja na spisku, odnosno u tom programu.

da želimo da zastupamo interese svih građana podjednako, bez obzira da li oni živeli u našem glavnom gradu ili ne.Važno je istaći da smo se i u prethodnom periodu borili za obnovu objekata kulture, među koje spadaju i muzeji, o kojima je danas prvobitno reč. Između ostalog, u pitanju je i Narodni muzej u Beogradu, Muzej savremene umetnosti, Muzej Vuka i Dositeja, Muzej nauke i tehnike, Muzej Jugoslavije, Etnografski muzej, itd, da ih ne nabrajam sve, i o tome smo danas imali prilike da slušamo.Ono što takođe želim da istaknem je da mi je drago da imamo ministarku trenutno na čelu Ministarstva za kulturu i informisanje koja se pri kreiranju budžeta zdušno borila, mislim na budžet za ovu godinu, da prosto kultura dobije neki procenat više u odnosu na prethodne godine i to mi je jako drago jer, kažem, dolazim iz sfere kulture i znam koliki je uvek problem da obezbedimo sredstva i za neke najneophodnije stvari, a da ne pričam o onima koje su manje neophodne. Takođe smatram da je ona izuzetno dobro rešenje za vođenje ovog ministarstva, iz razloga što je ona žena koja se godinama unazad, bez obzira na to da li je bila predsednica parlamenta ili ranije, da ne nabrajam sve njene funkcije, borila da uvek vlada kultura. Dok je bila u parlamentu, borila se da uvek vlada kultura unutar parlamenta, iako je, nažalost, trpela brojne ispade koji se mogu u najmanju ruku nazvati nekulturnim od strane bivše opozicije.Ono što bih još želela da istaknem je da mi je zaista velika čast i zadovoljstvo da sam danas imala priliku da da govorim pred njom. Naravno, u danu za glasanje ću, kao i moje kolege ispred poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, podržati i Predlog zakona o kom sam govorila i Predlog odluke o kojoj sam govorila. Hvala.

Hvala, predsedniče Narodne skupštine.Uvažena ministarka, uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas na dnevnom redu imamo jedan jako važan zakon – Zakon o muzejskoj delatnosti. Ovu oblast ranije regulisao je Zakon o kulturnim dobrima iz 1994. godine, koji i pored toga što je terminološki zastareo jer je pisan u jednom drugom vremenu, predstavlja jedan opšti zakon koji je, pored muzeologije, obuhvatao i arhivistiku i kinematografiju i nepokretna kulturna kulturna dobra.Početkom 2020. godine donet je poseban Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, čime je arhivistika izdvojena iz Zakona o kulturnim dobrima, a evo danas mi izdvajamo, odnosno ovim zakonom kad bude usvojen i kad krene da se primenjuje, izdvajamo i muzeologiju iz Zakona o kulturnim dobrima iz 1994. godine.Upravo oni koji prate rad Narodne skupštine i Vlada Republike Srbije od 2012. godine, a posebno od 2014. godine, mogu da uoče tu da uoče tu tendenciju da SNS želi da određene oblasti društva definiše sveobuhvatnim i svrsishodnim celovitim zakonima. To od nas očekuje struka, očekuju građani Srbije i upravo je rešenja iz ovog zakona pisala struka, tako da svako onaj ko bi polemisao sa ovim zakonom, u stvari ne bi polemisao sa politikom, već bi polemisao sa strukom.Njegova

danas u Srbiji imamo 149 muzeja. To je broj nešto manji nego što imamo jedinica lokalne samouprave u Srbiji, njih je oko 170. Naravno, nemamo u svakoj jedinici lokalne samouprave muzej.U Beogradu imamo veći broj muzeja, ali ono sa čime se veliki broj muzeja suočava jeste nedostatak sredstava za obavljanje te neke njihove osnovne muzološke delatnosti, jer su na budžetima jedinica lokalne samouprave.Ovaj zakon u sistem muzeja u Srbiji uvodi red. Red na čijem vrhu će biti centralna ustanova. To će biti Narodni muzej u Beogradu koji će poneti naziv „Narodni muzej Srbije“. Svi se sećamo da je Narodni muzej u Beogradu vraćen građanima Srbije, vraćen svim posetiocima Beograda na Vidovdan 2018. godine, tačno 15 godina pošto su

pokrenuo je ponovo, odnosno skoro, a pre toga ništa nije ni urađeno, pokrenuo je rekonstrukciju Narodnog muzeja u Beogradu i on je otvoren kao što sam rekao na Vidovdan 2018. godine.Posle Centralne ustanove sledi 11 matičnih muzeja, matičnih ustanova. Posebno bih izdvojio Prirodnjački muzej. Znamo da se pre par meseci u medijima bliskim Draganu Đilasu vodila kampanja da želimo da ukinemo Prirodnjački muzej. Naravno da ne želimo da ga ukinemo, stavljamo da ga ukinemo, stavljamo ga u red matičnih muzeja za prirodnjačko nasleđe Republike Srbije, a posle matičnih muzeja slede muzeji u teritorijalnim centrima. To su najčešće oni muzeji u centrima upravnih okruga u Srbiji.Svi ovi muzeji i Centralna ustanova i Matični muzeji i muzeji u teritorijalnim centrima biće finansirani iz budžeta Republike Srbije, budžeta AP i budžeta jedinica lokalne samouprave.Takođe, za zaštitu muzejske građe u javno vlasništvo, vlasništvo Republike Srbije obezbeđuju se sredstva u budžetu Republike Srbije, a što se one muzejske građe, koja je privatno vlasništvo, ovaj zakon vlasnicima, odnosno držaocima nameće obavezu da se o toj muzejskoj građi adekvatno staraju.Ovaj zakon uvodi i digitalizaciju digitalizaciju naše muzejske građe i uvođenje u jedinstveni informacioni sistem muzeja u Srbiji, čime će ona biti dostupna i putem interneta, dostupna strancima, dostupna našim ljudima, dostupna istraživačima i naučnicima.Kao Nišlija želim da izjavim i da gradu Nišu predstoji izgradnja zgrade Narodnog muzeja. Zgrada u kojoj se trenutno nalazi Narodni muzej, odnosno njegova uprava, depo i konzervacija u postupku restitucije vraćena je pravim vlasnicima. Narodni muzej je sada zakupac te zgrade. Zgrada arheo sale, koji mnogi u Nišu neispravno zovu zgradom Narodnog muzeja, prilično je mala i u njoj je izloženo svega možda oko 1% bogate muzejske građen koju Narodni muzej u Nišu poseduje.Zbog toga je odlučeno da se na reprezentativnoj lokaciji, u strogom centru grada, na nišavskom keju gradi nova zgrada Narodnog muzeja. Izabrana lokacija kuća vladike Jeronima. To je prvi vladika niški posle oslobođenja Niša od Turaka i veliki dobrotvor. Njegova kuća je pod visokim nivoom zaštite i ona će biti rekonstruisana, revitalizovana i dograđena na susednom placu, tako da će se dobiti reprezentativni muzejski objekat od oko 3.800 kvadrata koji će sadržati i izložbeni prostor i depo i konzervaciju i upravu Narodnog muzeja. On će toplom komunikacijom biti spojen sa zgradom oficirskog doma na susednoj parceli sa njenom centralnom salom koja sama ima oko 1.000 kvadrata izložbenog prostora. Tako da će i tih 1.000 kvadrata sale oficirskog doma biti dostupno za veće muzejske izložbe.To je naravno skup projekat od oko 500 miliona dinara, za šta će gradu svakako biti potrebna pomoć Republike, za šta se ja kao narodni poslanik iz Niša, kod vas uvažena ministarka, zauzimam za svoje sugrađane. Projekat je u fazi idejnog rešenja. Na javnom konkursu stručni žiri, kome je autoritet dala i direktorka Narodnog muzeja u Beogradu, gospođa Bojana Borić Brešković, izabrao idejno rešenje koje je 8. juna 2020. godine predstavljeno i predsednici Vlade Republike Srbije, Ani Brnabić kada je posetila Niš prilikom otvaranja Naučno-tehnološkog parka. Sledi nam izrada idejnog projekta muzeja i kasnije građevinskog projekta muzeja.Zbog razvoja muzejske delatnosti u Srbiji, odnosno zbog podizanja svesti kod naših građana o značaju kulturnog istorijskog blaga koje naši muzeji poseduju, ali i zbog mogućnosti razvoja privrede u našoj zemlji, odnosno privrednog rasta, jer muzeji predstavljaju značajna turistička mesta, odnosno mesta koja koja turisti rado posećuju, ja ću sa zadovoljstvom glasati za ovaj zakon, ako i moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Za našu decu. Živela Srbija. Hvala. ima narodna poslanica Rajka Matović.Imate tri minuta. Zahvaljujem predsedavajući. Potrudiću se da budem kratka, jasna i koncizna, jer smo dosta toga čuli o zakonu.Pred nama se nalazi Predlog zakona o muzejskoj delatnosti i odluka o proglašenju 720 starih i retkih knjiga za kulturna dobra od izuzetnog značaja. Ovim zakonom se definiše muzejska delatnost i njena usklađenost sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i profesionalnim standardima prepoznatim u Statutu Međunarodnog saveta za muzeje.Obzirom muzeje.Obzirom na sve navedeno što smo danas imali priliku da čujemo u veoma opsežnoj debati, donošenje ovog zakona u muzejskoj delatnosti je uslov sistemskog pristupa u uređenju oblasti zaštite pokretnih kulturnih dobara.Kada govorimo o muzejima ne možemo, a da se ne osvrnemo na činjenicu da je Narodni muzej bio zatvoren 15 godina, da su njegova vrata zatvorena 2003. godine i da je bilo obećano da će rekonstrucija ovog muzeja biti završena u narednih pet godina.Nažalost plašim se da su sve prethodne vlade koje su otezale ovaj projekat, gledale na ovaj projekat kao na kasicu, jer za vreme tih 15 godina menjale su se i Vlade, sa njima i ministri, a sa njima i projekti rekonstrukcije Narodnog muzeja.Često su prekidani projekti bez ikakvog obrazloženja i objašnjenja, a koji su već unapred bili plaćeni. Svako ko je došao u grad Beograd mogao je da vidi tih 15 godina tu tužnu scenu u samom centru Beograda. Prosto dovodi me do pitanja da li su možda prethodnici u bivšoj vlasti ovu lokaciju gledali kao zanimljiv poduhvat, pa su namerno otezali rekonstrukciju Narodnog muzeja 15 godina.U ekspozeu 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao premijer, naveo je da je rekonstrukcija i završetak rekonstrukcije Narodnog muzeja jedan od prioriteta i on je zaista uspeo da za četiri godine završi rekonstrukciju ovog muzeja, a pre njega su rastezali 11 godina.Zanima me samo jedno, da li su predstavnici bivše vlasti svesni koliki je ovo nematerijalni gubitak ukoliko sada u ovom momentu zanemarimo taj finansijski aspekt, da su odrastale čitave generacije koje nisu priliku da posete Narodni muzej u kome je izloženo preko 400.000 eksponata.Takođe bih napomenula da je od 2014. godine pored Narodnog muzeja su otvoreni mnogi drugi muzeji, Muzej savremene umetnosti, da je proširen Muzej Jugoslavije, a takođe da su otvarani muzeji i po mnogo manjim mestima i gradovima.Uverena sam poštovana ministarko, da će za vreme vašeg mandata svaki muzej uspeti da zasija u punom sjaju. ovom prilikom bih apelovala da se ispitaju svi navodi da ne dostaju dragocenosti iz muzeja, jer to je blago našeg naroda i van pameti je da se neko usudi da to prisvoji.Takođe pred nama se nalazi i odluka o proglašenju 720 knjiga, starih i retkih knjiga za kulturna dobra od izuzetnog značaja. Ministarstvo kulture, Narodna biblioteka Srbije je dostavila ovaj predlog za proglašenje 720 knjiga za kulturna dobra od izuzetnog značaja i ovo nije prvi put, ovo je već neka ustaljena praksa.Ovom prilikom bih apelovala da svaka knjiga predstavlja na sebi svojstven način kulturno dobro. Podsetila bih na nemili događaj koji se odigrao u Beogradu na promociji knjiga Gorana Vesića o Beogradu u galeriji "Progres". Knjiga koja je bila inspirisana Beograda, čiji je prihod bio predviđen u humanitarne svrhe nažalost obeležila je nasilje i paljenje te knjige. Svi se sećamo da su jedino nacisti u istoriji palili su se ophodili prema kulturi, znamo. Muzeje su godinama držali zatvorene, bioskope su sistematski uništavali, pozorišta su bila skrajnuta i zanemarena, a knjige spaljivane. Obzirom da je kultura jedan od stražara nacionalnog identiteta, mislim da je reč fašista blaga da okarakteriše njihovo antisrpsko ponašanje.Kratko i završavam.(Predsednik: Nema više kratko, izvinjavam se, isteklo vam je tri minuta. Sada je četvrti minut, znači završavajte.)Još bih samo da napomenem da je u Surčinu odakle ja dolazim, uskoro završavam pozorišnu scenu, da ovom prilikom pozivam ministarku kulture na svečano otvaranje kada je epidemiološki uslovi to budu dozvoljavali i da se zahvalim predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, koji je danas prisustvovao na otvaranju, početka izgradnje deonice puta Miloš Veliki od Surčina do Novog Beograda.U danu za glasanje zajedno sa svojim kolegama podržaću navedeni zakon. Hvala. **Ivica Hvala.Potpredsednice, hoćete da odgovorite ili da date na kraju? Na kraju.Onda Jelena Obradović, ona još ima vremena.Nema više poslanika, ali Jelena Obradović je ovlašćena u ime poslaničke grupe. Imate četiri minuta.

bih da istaknem u par rečenica, kao jedan rezime sve ono što smo danas raspravljali, a to je da muzejska delatnost se do sada uređivala Zakonom o kulturnim dobrima iz 1994. godine, pa je svakako cilj današnjeg Predloga zakona jedno sistemsko unapređenje ove oblasti kroz jačanje muzejskih ustanova i približavanje evropskih praksi uvođenjem savremenih muzeoloških standarda.Ovim predlogom zakona su propisani uslovi za osnivanje, čuvanje, proučavanje, zaštitu i predstavljanje naše bogate kulturne baštine. Uspostavljanjem kvalitetne i stabilne muzejske mreže, povezivanjem institucija i predstavljanjem edukacije muzejskih stručnjaka, stvaraju se uslovi za unapređenje čitave muzejske struke u Srbiji.Uvođenjem novih odredi ovog predloga zakona poput Muzejskog saveta i mreže muzeja, značajno će se poboljšati sam kvalitet rada muzeja kao i same muzejske delatnosti. Muzejski savet ima ulogu stručnog savetodavnog tela za obavljanje poslova od interesa i razvoj i unapređenje muzejske delatnosti. Mrežu muzeja će se po prvi put prikazati i umrežiti jasna struktura i raspoređenost mreže muzeja u Srbiji. Na ovaj način poboljšaće se uslovi za rad muzeja, kao i potpuna posvećenost zaštite muzejske građe.Predlogom zakona jasno su definisane obaveze muzeja, kao i osnivača, regulisane su njihove centralne i matične funkcije, kao i uređenje teritorijalne nadležnosti u okviru mreže muzeja.Samim tim želim da pozovem sve narodne poslanike da glasaju za ovaj predlog zakona, kao i za Predlog odluke o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja. Hvala.

skoro 19,00 časova, ne treba trošiti mnogo reči osim da želim da se zahvalim još jednom svim učesnicima u današnjoj raspravi, svim poslanicima i i poslanicama na tome što su zaista uložili trud i napor da se upoznaju sa tekstom Predloga zakona o muzejskoj delatnosti.Pažljivo sam vas slušala. Želim da uverim svakog od vas ko me je pozvao da dođem u vaše gradove i opštine da ću svakako to učiniti učiniti prvom prilikom i sama se uveriti kako izgledaju muzejske ustanove i ustanove kulture u vašim mestima.Još jednom da se zahvalim Radnoj grupi koja je vredno radila duže vreme na ovom dobro Predlogu zakona, pre svega gospođi Tijani Palkovljević Bugarski i svima onim iz struke i zainteresovanima koji su učestvovali u javnim raspravama koje smo organizovali. Radujem se danu kada ćete glasati ovaj Predlog zakona i činjenici da ćemo posle 44 godine dobiti jedan moderan zakon koji uređuje muzejsku delatnost na zaista stručan način. Kažem, moderan sa svim evropskim standardima muzejske delatnosti. Hvala puno još jednom na raspravi. Zahvaljujem.Da li se još neko javlja od predsednika ili ovlašćenih predstavnika? (Ne.)Nisam bio malo pre tu, izvinjavam se, kada je gospodin Rističević spominjao neke političke organizacije iz prošlosti ali samo da kažem, nemojte da ljutite molim vas, profesora Atlagića koji sedi pored vas, pa on je bio član CK Hrvatske, nisam bio ja, nisam stigao. Malo se šalimo. Apsolutno se slažem sa njim, mi nikada ne poštujemo borce za našu državu i ja sam pomogao da se u Gadžinom hanu,

našalio.Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 2. i 5. dnevnog reda.Nastavljamo sutra u 10,00 sati, sa 6. tačkom dnevnog reda. Hvala